Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege,

Promijenimo Hrvatsku završno će

nije dobio potreban broj glasova, 42 za, 77 protiv pa idemo na glasovanje, Konačni prijedlog zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Prije nego što dam riječ predstavniku predlagatelja poštovanom Draženu Bošnjakoviću ministru pravosuđa javlja se kolega Grbin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, gospodine ministre. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku kako bi se prije početka rasprave o ovom prijedlogu zakona još jednom mogli konzultirati oko toga kakav ćemo stav zauzeti. Naime, mi u Klubu zastupnika SDP-a smatramo da je dobro da donosimo ovaj prijedlog zakona, prije svega zato svim ovršenici stavljaju u isti položaj bez obzira na to da li im se ovrha provodi putem FINA-e ili putem poslodavca. Također smatramo da je i dobro što se rješavaju neka problematična pitanja vezano uz vođenje stečajnog postupka i u doba pandemijske odnosno epidemiološke krize i u doba ekonomske krize koja je tu pred nama na vratima. Međutim, smatramo da to ni izbliza nije dovoljno. Poštovane kolegice i kolege, činjenica je da i prije ove krize stanje u hrvatskom pravosuđu nije bilo dobro, međutim sada nakon krize, nakon zatvaranja sudova, nakon potresa u Zagrebu stanje je katastrofalno. Unatoč onome u što nas je pokušavao ovjeriti od kolega iz čitave Hrvatske čujem da postoje ozbiljni problemi u vođenju sudskih postupaka, oni su naprosto stali, naprosto su stali, sudovi ne rade. Kolege iz Zagreba primjerice upozoravaju me da na nekim sudovima prvostupanjskim još uvijek nije određen početak rada, nisu dobili nikakve obavijesti, a vrlo je realno da tog početka neće biti do 9.mjeseca. Sudski registri su stali, kolege recimo opet iz Zagreba su me upozorili na problem sa upisom u Trgovački registar, ali isto tako i problem sa zemljišno-knjižnim postupcima. Poštovani gospodine ministre, Europski sud za ljudska prava je reagirao 16.ožujka, reagirala je Slovenija, reagirala je Austrija 22.ožujka, sve zemlje u kojima je pravosuđe u puno boljoj situaciji nego što je Hrvatska su reagirali i ovakve mjere kao što ih danas predlažete za ovršeni i stečajni postupak predložile su i za druge postupke. Pozivam vas, napravite to što prije mi ne možemo čekati. Hvala. **Jandroković, Gordan U ime Kluba zastupnika HSU-SNAGA-nezavisnih zastupnika i Nove politike molim stanku od 10 minuta da bismo razmotrili situaciju oko ovoga zakona koji nije dovoljan jer tim zakonom ćemo zaustaviti ovrhe konačno, ali nešto što je slično ovrhama, nisu ovrhe, redovna su ovaj davanja, a to su anuiteti na kredite, moraju se također naložiti bankama da se odgode, da se ostvari moratorij kao obavezna stvar, a ne da banke ljudima nude po svojim uvjetima nekakve moratorije gdje ljudi plaćaju ogromne ogromne kamate za vrijeme moratorija, gdje time se ništa ne dobiva, gdje su banke jedine koje u ovoj situaciji kad imamo stvarno tešku, izuzetno tešku ekonomsku situaciju i za građane i za poduzeća da one jedine mogu zarađivati u toj situaciji. Smatramo da je to zadnja mjera koja je nužna da bi ljudi bili zaštićeni. To ne spada u djelokrug Ministarstva pravosuđa, ali spada u djelokrug Vlade, pa nema veze neka čuje i ministar pravosuđa o čemu se radi. A što se tiče ovog samog zakona u tom zakonu nedostaju prekršaje odredbe jer imamo na 100-tine i 100-tine poslodavaca, jedan je stvar ono gdje smo imali FINU i FINA će sad postupiti po zakonu, tu nema uopće dileme, ali druga je stvar gdje imamo na 100-tine i 100-tine poslodavaca, ako nema kazne za ne postupanje to neće biti dobro. I zadnja stvar, čujem od ljudi da su već obračuni za mirovine napravljeni, da je u tim obračunima već obuhvaćena ovrha, pa nešto će trebati u tom smislu poduzeti dok u međuvremenu. Hvala. Kolega Lovrinović, izvolite, vi ste. Dobro je da se zaustavi automatsko ovršivanje građana, posebno umirovljenika direktno sa HZMO-a, ali s druge strane ali s druge strane što se pokazuje, to nije dovoljno ljudi moji. To nije dovoljno i treba pomoći tim ljudima koji su izuzetno ugroženi. Zato vam predlažem, kada već raspravljamo znači o ovoj promjeni Ovršnog zakona i ovrhama da prvo primijenite presudu Europskog suda da se ne mogu pokretati ovrhe protiv onih koji, prema kojima je domaći subjekti, banke i ostalo primjenjivali nepoštene klauzule koje su ništetne i prema tome pokazalo se da Vlada krši izravno Direktive EU i presude Europskog suda, vi to znate u, Vlada to zna, a ona to savjesno, svjesno krši. treba primijeniti, što će, usvojite ponovo apeliram usvojite naš prijedlog moratorija na 12 mjeseci. Nije dovoljno samo 3 mjeseca da su blokirani jer će poslije doći pod ovrhu, treba 12 mjeseci da ljudi dobiju daha da mogu disati i da mogu se poslije oporaviti. Nadalje, predlažem ponovo da banke za vrijeme trajanja ove krize, epidemijske, pandemijske krize ne obračunavaju kamate, ni zatezne, ni redovite kamate. Kaže savjetnik premijera, kaže pa to će biti protuzakonito. Svi su se pojedinci i subjekti nečega odrekli u ovoj krizi, banke nisu ljudi moji. Sanirali smo ih sa 60 milijardi kuna, prodane su jeftino, zarađuju, lihvare građane, državu i sve ostale. Sada je vrijeme da to stavimo na svoje mjesto. Prema tome, tražim i molim vas da usvojimo ove prijedloge gospodine ministre kad ste ovdje i da konačno …/Upadica: Hvala. 18. ožujka Vlada je predložila odgode davanja, mi smo tada ovdje inzistirali, ja sam postavio pitanje premijeru Plenkoviću da tražimo otpis. Išlo se nakon toga otpis, naravno zakašnjela reakcija, nakon toga znači moratorij na ovrhe, ovo je druga faza kojom se rješava, ali samo na određeni period. Već je spominjano u raspravi, ja jutros u stanci, Slovenija, prva mjera koju je Slovenija donijela moratorij na kredite i kamate. Zašto ste čekali s ovim? Odgovor je jednostavan, kalkulirali ste s našim građanima kako bi ove mjere vrijedile do izbora, do 7. mjeseca. Da ste u ožujku donijeli ove mjere, do izbora kada ih planirate mjere bi bile gotove. I to je vaša namjera baciti građane u probleme nakon izbora, nakon što vi ostvarite ono što ste naumili. A ovdje u ovoj sabornici, kolege iz HDZ-a, kolegica Grozdana Perić, kolega Bačić, ponašali su se kao agenti banaka, zastupali su banke dok smo mi iz oporbe govorili da ne mogu banke profitirati u ovoj krizi, da ne mogu ostvariti ekstra profit. Dobili su očito pozive i morali su se ovdje javiti za raspravu i braniti banke. Cijelo vrijeme nastupate kao agenti banaka i niste spremni, niste spremni znači predložiti moratorij na kamate i kredite. Zašto gledate neke svoje buduće angažmane? Zašto kolega Bačiću gledate neke svoje buduće kredite? Zašto ne radite za hrvatski narod, a ne za banke? Mi ćemo služiti jedino hrvatskom narodu, jedino njemu i dragom Bogu ćemo polagati račune, a vi služite i dalje bankama. Kolega Bačić tražio je povredu Poslovnika, izvolite. za naš stav prema mjerama koje je predložio MOST. Dakle, MOST niti jednu mjeru nije, koju je predložio, nije predložio sustavno, nije osmislio, niti jedna od tih mjera nije pogođena niti je ispravna. HDZ i Vlada je sve mjere koje je predložila, predložila na vrijeme i to je najbolje su pokazali **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Bačić. Vrlo dobro znadete da je ovo što ste učinili jest replika, tako da vam dajem opomenu. Izvolite kolega Grmoja. dao sam opomenu kolegi Bačiću. **Grmoja, Nikola (MOST)** Ali je zanimljivo kolega Bačić na moje optužbe nije odgovorio i da je sasvim jasno da radi za banke, a ne za hrvatske građane. Dao sam opomenu kolegi Bačiću, a to da li je on agent banaka to vi morate dokazati malo bolje nego što ste sada ovdje kazali jer to je optužba koja nije potkrijepljena nikakvim dokazima. Da li se još netko javlja za stanku? Ne. Onda nastavljamo u 11 sati i 5 minuta.